Í dag tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Samfylkingarinnar í kjördæminu, Hilda Jana Gísladóttir. Hilda Jana Gísladóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju. Forseti vill geta þess að ráðgert er að gera 15 mínútna hlé á þingfundi að loknum störfum þingsins áður en atkvæðagreiðslur hefjast. Jafnframt er gert ráð fyrir hádegishléi fyrir nefndafundi þegar atkvæðagreiðslum er lokið.

Virðulegi forseti. Í dag vil ég deila vonbrigðum mínum yfir því að lagareldisfrumvarpið náði ekki fram að ganga hér á Alþingi í vor eftir mikla og góða vinnu vinnu í atvinnuveganefnd. Framsókn var sérstaklega í mun að klára þetta. Þessu frumvarpi var ætlað að stuðla að betri stjórnun og umhverfisvernd í lagareldi og er afar mikilvægt fyrir samfélög sem búa við sjókvíaeldi, atvinnugreinina sjálfa og umhverfi okkar. Fyrst vil ég nefna samfélögin sem búa við sjókvíaeldið. Fyrir þessi samfélög skiptir miklu máli að lagareldið sé rekið á ábyrgan hátt þar sem það hefur veruleg áhrif á lífsviðurværi þeirra.

Atvinnugreinin sjálf, sjókvíaeldi, stendur einnig frammi fyrir áskorunum sem þarf að takast á við. Til að tryggja framtíðarvöxt og sjálfbærni er nauðsynlegt að hafa skýrar reglur og eftirlit.

Við erum að tefja fyrir þróun og samkeppnishæfni lagareldis á alþjóðamarkaði. Virðulegi forseti. Það er algjör firra að hafa ekki kjark til að klára þessa mikilvægu stefnu um lagareldi og við verðum að taka upp þráðinn í haust og klára þetta. Annars er allt tal um ábyrga uppbyggingu, eftirlit og sjálfbærni tómið eitt og þýðir ekki að flagga því framan í mig a.m.k.

Sjúkdómurinn er hrörnunarsjúkdómur þar sem allir meginvöðvar líkamans rýrna smám saman, þar á meðal hjarta- og öndunarvöðvar. Lífslíkur fólks með sjúkdóminn eru verulega skertar en án þjónustu er meðalaldur í kringum 19 ár. Sjúkdómurinn krefst stöðugrar umönnunar og er aðgengi að sérhæfðri læknisþjónustu nauðsynlegt til að lengja lífslíkur sem mest. Yazan og foreldrar hans flúðu heimili sitt í Palestínu í leit að skjóli og öryggi á Íslandi fyrir ári síðan. Frá komu þeirra hafa þau orðið hluti af samfélagi okkar og lagt sitt af mörkum þrátt fyrir að standa frammi fyrir fjölmörgum hindrunum. Áður en Yazan kom til Íslands hafði hann hvorki aðgang að viðeigandi læknisþjónustu né fékk að taka þátt í skóla- og frístundastarfi. Nú á að brottvísa honum til Spánar, lands sem hann og fjölskylda hans hafa aldrei dvalið í. Með því gæti orðið hlé á þjónustu í allt að 18 mánuði, 18 mánuði sem munu valda óafturkræfum skaða sem minnka verulega lífsgæði hans og stytta líf hans. Það að veita honum vernd hérlendis er ekki aðeins aðkallandi mannúðarskylda heldur einnig mál upp á líf og dauða fyrir Yazan. Stuðningskerfin og læknishjálpin sem er í boði á Íslandi er lífsnauðsynleg fyrir Yazan og hans heilsu. Með því að rífa Yazan upp úr núverandi umhverfi sínu og taka af honum viðeigandi læknisaðstoð og stuðning er ekki einungis verið að svipta hann stöðugleika sem hann þarf nauðsynlega til að lifa bærilegu lífi heldur er verið að ógna lífi hans og dæma hann til óþarfaþjáningar og -erfiðleika og hafa fjölmörg samtök fordæmt áform stjórnvalda um að brottvísa Yazan og fjölskyldu hans. Það eru nákvæmlega svona tilvik sem við viljum geta tekið tillit til af mannúðarsjónarmiðum þegar kemur að því að veita vernd en núverandi ríkisstjórn hefur gert ókleift. (Forseti hringir.) Viljum við í alvöru vera ábyrg fyrir því að stytta líf 11 ára drengs sem er nú þegar verulega stytt?

Virðulegi forseti. Mig langar að nota tækifærið hér til að vekja athygli á breytingartillögum sem allir flokkar í stjórnarandstöðu, Samfylking, Píratar, Flokkur fólksins, Miðflokkurinn og Viðreisn, standa að vegna frumvarps sem hefur verið til umfjöllunar hjá velferðarnefnd um endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu. Við höfum, fulltrúar allra þessara flokka, undanfarnar vikur, bent á alvarlega ágalla á frumvarpi ráðherra sem verður að laga. Þar hafa stjórnarandstaðan, ÖBÍ, réttindasamtök og Þroskahjálp, verið algerlega samstiga og blessunarlega hefur náðst sátt í velferðarnefnd um ákveðnar breytingar, sérstaklega í þágu þeirra sem munu reiða sig á hlutaörorkulífeyri. En betur má ef duga skal og þess vegna stóð stjórnarandstaðan saman að fimm tillögum að breytingum. Í fyrsta lagi kallar stjórnarandstaðan eftir því að fjárhæð heimilisuppbótar verði hærri en gert er ráð fyrir í frumvarpinu til að verja betur kjör þeirra öryrkja sem búa einir. Í öðru lagi leggjum við áherslu á að öryrkjar í atvinnuleit fái meira svigrúm heldur en gert er ráð fyrir til að finna starf við hæfi án þess að virknistyrkur falli niður. Í þriðja lagi höfum við kallað eftir því að skerðing á örorkulífeyri vegna fjármagnstekna maka verði afnumin. Í fjórða lagi köllum við eftir því að það verði hafið algerlega yfir allan vafa að enginn sem þegar hefur fengið örorkumat verði þvingaður í hið nýja samþætta sérfræðimat, að lagaákvæði um þetta verði skýrt betur. betur. Í fimmta lagi köllum við eftir auknu þinglegu eftirliti, að Alþingi fái skýrslu frá ráðherra um útfærslu og þróun á samþættu sérfræðimati sem velferðarnefnd fjalli svo um. Þetta eru allt saman mikilvægar breytingar sem varða ekki aðeins alla þá sem eru öryrkjar í dag heldur líka vinnandi fólk almennt (Forseti hringir.) sem getur misst starfsgetu í framtíðinni. Ég hlakka til frekari umfjöllunar um málið á vettvangi velferðarnefndar og fagna þessari miklu samstöðu um þessar breytingartillögur.

Því er hins vegar til að svara að þingmenn fá sjaldan tíma til að ræða það sem þeim býr í brjósti og þarna gefst þeim tækifæri til að ræða málefni sem annars komast ekki að hér á hinu háa Alþingi. Margir nýta þennan tíma, þessar tvær mínútur sem þeir fá, til þess að tala heim í kjördæmin sín og þannig hef ég oft nýtt tíma minn. Ég gæti t.d. eytt þessum tíma mínum hér í dag til að ræða flutning heilsugæslunnar í Laugarási upp á Flúðir sem stór hópur íbúa Bláskógabyggðar hefur lýst mikilli óánægju með. Ástæðan sem gefin var fyrir þessum flutningi var að það væri mikil þörf fyrir viðhald á húsnæðinu í Laugarási en samkvæmt grein sem oddviti Bláskógabyggðar sendi frá sér og birtist í Sunnlenska og á Vísi er sú ekki raunin. Svona atriði, sem skipta nærsamfélagið miklu máli, fá oft litla athygli hér á þinginu en þyrftu þess svo sannarlega. En af því að hæstv. forsætisráðherra talaði um illa nýttan tíma hér á þinginu þegar hann gerði lítið úr þeirri vantrauststillögu sem verið var að ræða þá mætti auðvitað ræða þau vinnubrögð sem viðhöfð hafa verið hér undanfarna daga. Málin hafa ekki þokast áfram, ekki vegna þess að stjórnarandstaðan hafi verið að halda þinginu í gíslingu heldur vegna þess að ríkisstjórnin, vegna deilna sín á milli, hefur ekki komið neinu í verk.

Herra forseti. Það er loksins að hilla undir það að hér náist samkomulag um þinglok. Það eru Það eru ýmis vonbrigði sem hellast yfir okkur í Flokki fólksins og þar á meðal eru það almannatryggingalögin sem á að keyra hér í gegn. Ekki fyrir það að við séum ekki ofboðslega glöð með þann árangur sem stjórnarandstaðan hefur náð í

öryrkjar fái að bjarga sér sjálfir og leita fyrir sér á vinnumarkaði án skerðingar um ákveðinn tíma. Við höfum byggt það á reynslu annarra landa, Norðurlanda og Hollands meðal annars. Þess vegna er það sárara en tárum taki að það er ekki bara verið að taka út almannatryggingalöggjöfina áður en hún er fullbær til að greiða um hana atkvæði heldur er verið að fjalla um öryrkja án þeirra. Við höfum þetta kjörorð: Ekkert um okkur án okkar. En hvar kemur það fram í þessu almannatryggingafrumvarpi? Það er ekki einu sinni vitað hvernig á að meta fólk til virkni. Það er ekkert verið að velta fyrir sér einstaklingnum sjálfum,

Þetta frumvarp hefði þurft að bíða betri tíma, sérstaklega í ljósi þess að það á að spara 11 milljarða til 1. september á árinu 2025 sem áttu að koma til hækkunar á grunnframfærslu öryrkja. En nei, þeir peningar hafa verið eyrnamerktir og teknir frá til þess að borga fyrir þá samninga sem gerðir voru í síðustu kjarasamningum sem ríkið steig inn í þá. Ég segi bara fyrir mína parta:

Virðulegi forseti. Í gær varð ljóst að svokallað lagareldisfrumvarp næði ekki fram að ganga á þessu þingi. Það þóttu mér afar slæmar fréttir og ég spyr: Er þetta eitthvert grín? Ég vil taka undir með hv. þm. Höllu Signýju Kristjánsdóttur. Ég kem frá sunnanverðum Vestfjörðum og starfaði við fiskeldi um árabil. Til að setja hlutina í eitthvert samhengi þá var það fyrst árið 2014 sem fyrstu seiðin voru sett í sjó hjá því fyrirtæki. Eftir tíu ár er staðan orðin sú að á síðasta ári framleiddi það fyrirtæki tæplega 18.000 tonn af laxi og hjá því vinna um 200 manns, að mestu leyti á svæðinu, en íbúar þar telja 1.400. virðulegur forseti, skiptir þessi atvinnuvegur öllu máli fyrir þorpin fyrir vestan núorðið. Ég leyfi mér að fullyrða það hér að árið 2014 var ekki sérlega bjart fram undan í þessum þorpum fyrir vestan og máttu þau muna sinn fífil Á síðasta kjörtímabili sat ég í bæjarstjórn í Vesturbyggð. Þá og allar götur síðan hafa bæjaryfirvöld þar og atvinnugreinin sjálf kallað eftir skýrari lagaramma um þessa atvinnugrein. Gjaldtökuheimildir verða að vera skýrar og starfsemin með þeim hætti að umhverfissjónarmið séu höfð að leiðarljósi. Starfsgreinin er umdeild, á því leikur enginn vafi, en hún hefur fest sig í sessi og því brýnt að horfa fram á við og vil ég nota tækifærið hér til þess að brýna þingmenn til að klára málið ákveðið og með sóma á haustþingi.

Fyrsta afleiðing af umræðum gærdagsins um vantraust verður sú að samið verður skyndilega um sumarfrí, að manni sýnist, ríkisstjórnarflokkarnir geta ekki lengur verið í sama húsi og þess vegna þarf að ljúka þingi prontó. Niðurstaðan verður að líkindum hin sama og í fyrra: Allir út úr þinghúsinu hið fyrsta. Í ár fara kannski ekki alveg öll málin í ruslið en við heyrum í störfum þingsins hvað hér er að gerast; stærstu málin munu rata þangað. Annað árið í röð verður það ekki vegna stjórnarandstöðunnar heldur vegna þess að formenn flokkanna hafa strokað út mál hinna flokkanna. Einhver listi ríkisstjórnarflokkanna sem hefur verið til umfjöllunar um mál sem stjórnin vill klára fyrir sumarið, þessi listi er alltaf að styttast og sennilega munu þessi mál komast fyrir á lítilli servéttu þegar ríkisstjórnarflokkarnir flýja núna hver annan eftir erfiðar ræður og fýluleg viðtöl gærdagsins í kjölfar umræðu um vantraust.

veit að enginn flokkur hefur gengið harðar fram í umræðum um vantraust við þessar aðstæður en einmitt VG. Langar skýringar Sjálfstæðismanna birtast nú um að vantraust á ráðherra VG hafi auðvitað, þegar betur var að gáð, verið atkvæðagreiðsla um traust til Bjarna En atkvæðagreiðslan snerist auðvitað um það í skjóli hverra ráðherrann situr. Niðurstaðan er sú að matvælaráðherra situr áfram sem ráðherra í skjóli þingmanna Sjálfstæðisflokks (Forseti hringir.) og Framsóknarflokks og reikningurinn verður annað árið í röð

Fyrir fimm árum, fyrir nákvæmlega fimm árum núna um mánaðamótin, tóku gildi lög um kynrænt sjálfræði. Þá hafði Alþingi Íslendinga náð saman um mjög framsýn skref í þessum málaflokki.

virðist vera of upptekin til að hrinda í framkvæmd ýmsum aðgerðum sem fylgja þessum lögum. Ég hef varla tölu lengur á þeim fjölda fyrirspurna sem ég búinn að senda ráðherrum vegna eins lítils útfærsluatriðis í þessum lögum sem snýr að reglum varðandi búningsaðstöðu og salerni. Okkur sem ekki höfum reynt það á eigin skinni kann að virðast það lítilvægt en það skiptir fólk mjög miklu máli að vita hvort það getur komist á klósettið í vinnunni og hvort það getur skipt um föt í sundi óáreitt. Það eru fimm ár liðin án þess að reglugerðir, sem eru nauðsynlegar til að innleiða lög um kynrænt sjálfræði á þessu sviði samfélagsins, hafi litið dagsins ljós. Umhverfisráðherra birti í janúar 2022 drög að reglugerð sem hefði náð utan um þetta. Síðan sagði hann í svari við fyrirspurn minni að það ætti að ljúka þeirri vinnu í lok febrúar 2023 og síðan væri vonast til að henni myndi ljúka í lok árs 2023. Nú bíð ég svara frá ráðherra um hvað því Félags- og vinnumarkaðsráðherra svaraði mér hins vegar í gær. Það sem til hans heyrir er hjá Vinnueftirlitinu. Endurskoðun var boðuð fyrir fjórum árum. Hún átti að hefjast, í gömlu svari, við upphaf árs 2022

til að hrinda þeim stuðningi í raunverulega framkvæmd.

Virðulegur forseti. Það getur verið dapurlegt að sjá hið opinbera flækjast fyrir sjálfu sér. Ég vil taka dæmi úr mínum heimabæ, Akureyri, en þar bíða, samkvæmt mínum upplýsingum, 79 einstaklingar eftir því að komast á hjúkrunarheimili. Þau bíða heima eða bíða á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Á Akureyri átti að rísa hjúkrunarheimili og það átti að vera klárt fyrir árslok 2023. Ekkert bólar á nýju hjúkrunarheimili og í stað þess að hjúkrunarrýmum hafi fjölgað um 80 þá fækkar þeim tímabundið um 30. Af hverju? Jú, ríkið og Akureyrarbær ná ekki saman. Afleiðingin: Margra mánaða tafir á mikilvægum endurbótum við húsnæði hjúkrunarheimilisins Hlíðar og fleiri rými en áður var talið nauðsynlegt tekin tímabundið úr notkun. Svona í alvöru talað! Það liggur ekki fyrir samkomulag um framtíðareignarhald á Hlíð eða nýtingu á húsnæði sveitarfélagsins fyrir öldrunarþjónustu. Þar sem slíkt samkomulag liggur ekki fyrir þá hefur Akureyrarbær upp á síðkastið hafnað því að greiða reikninga vegna endurbótanna. Allir virðast benda hver á annan sem sökudólg í málinu og á meðan gerist nákvæmlega ekki neitt. Mér skilst að í dag muni fjármálaráðuneyti funda með Akureyrarbæ vegna málsins og þess vegna vildi ég nýta tíma minn hér í ræðustól þingsins í dag til að hvetja af af öllu hjarta, í fyllstu einlægni fólk sem mætir til þess fundar og aðra sem að málum koma til að gleyma því ekki á hverjum þessar deilur bitna. Þær bitna á öldruðum og aðstandendum þeirra. Klárum þessar endurbætur, byggjum nýtt hjúkrunarheimili á Akureyri án tafar. Aldraðir og aðstandendur þeirra eiga það hreinlega skilið. Virðulegi forseti. Við erum með löggæslu í þessu landi sem er virkilega fagleg í sínum störfum og hefur yfirgripsmikla þekkingu. Í öllu því sem við gerum eigum við að styrkja stöðu lögreglunnar því að það skiptir máli fyrir öryggi lögreglumanna, fyrir okkar öryggi og við skulum ekki gleyma því að þessir lögreglumenn eiga líka fjölskyldur sem sem treysta á það að einstaklingarnir sem leggja líf sitt og heilsu að veði á hverjum degi til að tryggja okkar öryggi komi heilir heim. Lögreglan er að gera sitt allra besta með þær heimildir sem og þau verkfæri sem hún hefur yfir að ráða og við eigum og þurfum að bera virðingu fyrir því.

sitt öryggi og öryggi borgaranna. Það er ekkert í störfum lögreglu gert af geðþótta og þegar það þarf að hafa afskipti af borgurunum, hvað þá einstaklingum sem eru að mæta lögreglunni á sínum viðkvæmustu og erfiðustu tímapunktum í lífinu, þá er ekkert fallegt við valdbeitingu, þurfi að grípa til hennar. En hún getur verið nauðsynleg og við þurfum að átta okkur á því að það er forsaga í öllum málum. Tryggjum að lögreglan geti brugðist örugglega við og gefum henni þær heimildir sem þörf er á til að tryggja megi þjóðaröryggi og koma í veg fyrir að skipulögð brotastarfsemi nái að skjóta enn frekar rótum hér á landi. Við þurfum að valdefla lögregluna í sínum verkefnum því að ef við gerum það ekki þá er það á okkar ábyrgð ef það gerist eitthvað stórt hér á landi og lögreglan hefur ekki þær heimildir sem þarf til að koma í veg fyrir afbrot á stærri skala. Ég hvet okkur öll til að sameinast um þær breytingar sem liggja fyrir þinginu, lögreglu og þjóðinni allri til heilla. Það er hægt að lesa helling í þann málefnalega fókus sem er í fjölmiðlum á lokametrum okkar hérna í þinginu. Það mál sem efst er á baugi hjá fólki í dag er bakslagið sem er hægt og bítandi að verða í fjölskyldumálum hér á landi og hefur orðið. Fjölskyldufólk á Íslandi er hreinlega að gefast upp og þekkir ekki lengur barnvæna velferðarríkið Ísland

Foreldrar sem eiga von á barni í haust munu bera minna úr býtum en þau sem fá barnið sitt í hendurnar eftir áramót. Sömuleiðis munu þau sem

„Langflestir foreldrar þurfa einhvers konar framhaldspróf í tetris til að láta dæmið sem líf barnafjölskyldna er á Íslandi ganga upp – og helst svakalega gott bakland til viðbótar. Basla við að ná endum saman með of lágum greiðslum úr fæðingarorlofssjóði þegar heimilið verður fyrir rosalegri tekjuskerðingu.

á fæðingarorlofsgreiðslum sem nú liggja fyrir sem raunverulegum umbótum. Gerið það fyrir mig, gerið það fyrir mig, kæra ríkisstjórn, ekki kynna þessar breytingar sem sigur og skreyta ykkur með fjöðrum sem eru framtíðarmúsík og gagnast ekki fólki sem er að taka á móti barni núna. Það er ekki pláss í þverpólitísku byltingunni fyrir fólk (Forseti hringir.) sem stillir þessu svona upp.

Stjórnarandstöðuflokkar munu á eðlilegum tímum alltaf kjósa með vantrausti enda sitja ráðherrar ekki í skjóli þeirra. Hér á þinginu ríkir svo sú hefð að stjórnarflokkar munu alltaf kjósa gegn

og það í pólitískum tilgangi og með því sennilega bakað ríkissjóði gríðarlega mikinn kostnað. Önnur rök stjórnarliða voru að með vantrauststillögunni hefði verið vegið að ríkisstjórninni

heldur múlbinda þingmenn meiri hlutans. Þetta er ekki í samræmi við þá stjórnskipan sem stjórnarskráin okkar mælir fyrir um. Mig langar til að vísa í leiðara Morgunblaðsins í dag þar sem fjallað er um vantraust og vanda Alþingis, með leyfi forseta:

Virðulegi forseti. Síðustu daga hefur verið vakin verðug athygli á stöðu nýbakaðra foreldra á samfélagsmiðlum. Ég varð sjálf móðir í fyrsta sinn í janúar á þessu ári og á því fimm mánaða gamlan son. Það eru sannarlega mikil gleðitíðindi að eignast barn en margir foreldrar eru í þeirri stöðu að hafa strax áhyggjur af dagvistunarmálum áður en barnið kemur í heiminn. Spurningar vakna um hvort ófædda barnið þeirra fái leikskólapláss við lok fæðingarorlofs eða hvort það komist til dagmömmu sem kostar hálfan handlegginn og oft þarf að borga staðfestingargjald eða tryggingu þótt barnið byrji ekki strax að nýta þjónustuna. Einnig hefur verið vakin verðug athygli á stöðu fjölburaforeldra sem eiga að lifa af með sömu tekjur í fæðingarorlofi og þau sem eiga eitt barn. Þið sem eigið börn vitið að það fylgir kostnaður hverju barni. Árið 2020 var stigið mikilvægt skref þegar fæðingarorlofið var lengt í 12 mánuði en staðan er því miður sú að barnafólk er ekki gripið af öllum sveitarfélögum með boð um leikskólapláss að loknu 12 mánaða fæðingarorlofi heldur er það algjör undantekning. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengi talað fyrir hækkun á þaki fæðingarorlofs og því er einstaklega jákvætt að við séum að sjá það raungerast í skrefum næstu þrjú árin. Þetta er aðeins byrjunin á mikilvægri vegferð því fæðingarorlofskerfið þarfnast heildrænnar endurskoðunar með tilliti til þarfa allra foreldra. Ég skora á þingheim að taka þetta mál alvarlega og skoða mál barnafólks af heilum hug. Það er fátt dásamlegra en að fá að vera foreldri en við verðum að huga vel að aðstæðum barnafólks í landinu og hlusta á áhyggjuraddir þess.

En eitt mikilvægasta jöfnunartæki samfélagsins er fæðingarorlof. Sterk tengsl nýfæddra barna við foreldra sína hafa mikil áhrif á allt lífið fram undan og rof á tengslum í frumbernsku getur að sama skapi haft langvinnar og flóknar afleiðingar. Vinstrihreyfingin – grænt framboð hefur alltaf lagt ríka áherslu á að lengja þurfi fæðingar- og foreldraorlof. Við teljum afar mikilvægt að orlofið verði lengt úr 12 mánuðum í 18 mánuði. Ekki síður er mikilvægt að tryggja áframhaldandi jafna skiptingu milli foreldra til að stuðla að auknu kynjajafnrétti. Í dag eru fjölskylduform ólík því sem áður var og mikill fjölbreytileiki á því hvernig fjölskyldur eru saman settar. Hvort sem horft er til stöðu foreldra út frá kyni eða kynhneigð þarf alltaf að hafa í huga að sú lagaumgjörð sem við sköpum tryggi rétt barns til samvista við foreldra sína á jafnan og réttlátan hátt. Virðulegi forseti. Undirritun kjarasamninga á almennum vinnumarkaði nú á vormánuðum skiptir samfélagið sköpum til næstu ára. Með öflugri aðkomu ríkisstjórnarinnar náðist mikilvægur árangur til jöfnuðar og stuðnings við barnafjölskyldur. Má þar nefna aðgerðir um hækkun á hámarksgreiðslum úr Fæðingarorlofssjóði úr 600.000 kr. á mánuði í 900.000 kr. á mánuði í skrefum. Þessi hækkun er mikilvæg kjarabót fyrir fjölskyldur og stefnt að því að málið klárist nú á þessu þingi. En aftur að lengingu fæðingarorlofs, virðulegi forseti. Því hefur fylgt mikið álag á foreldra að reyna að brúa það bil sem hefur verið á milli orlofs og dagvistunar. Lenging orlofsins er mikilvægt skref til að loka þessu bili sem hefur reynst mörgum fjölskyldum þungbært. Lenging fæðingar- og foreldraorlofs er liður í því að auka lífsgæði barna og foreldra og gera þetta dýrmæta tímabil streituminna. Ég fagna þessum áföngum innilega og trúi því að við séum á réttri leið að meiri jöfnuði og jafnrétti.

í kosningum ógildir ekki lýðræðislegt umboð annarra. En staðan er sú að nokkrir flokkar taka sig saman og mynda meiri hluta, ekki meiri hluta sem var kosinn heldur meiri hluti einstakra flokka sem voru kosnir, þingmenn þeirra.